Благодаря

Гласуваме процедурното предложение

Изказвания? Няма. Гласуваме § 20 по доклада на комисията.

Преминаваме към гласуване

Параграф 1,

Предложението е прието.